(HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu. **Bebić, Luka (HDZ)** Prelazimo na Konačni prijedlog zakona o državnoj potpori, poljoprivredi i ruralnom razvoju, bio je hitni postupak, P.Z.E. br. 369, predlagatelj Zakona je Vlada Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Vlada je podnijela amandmane koje sukladno članku 169. Poslovnika postaju sastavni dio konačnog prijedloga zakona. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, europske integracije, poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, lokalnu i područnu samoupravu i prostorno uređenje i graditeljstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Krešimir Kuterovac će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Mi smo ovdje pripremili jednu kratku i prezentaciju kako bi što je moguće bolje i slikovitije pojasnili ovaj naš Prijedlog zakona o državnoj potpori, poljoprivredi i ruralnom razvoju. S obzirom na brojne izmjene prvi zakon koji je donesen 2002. godine i s obzirom na količinu novosti koju uvodimo odlučili smo se za jedan novi, cjeloviti tekst zakona. Za ovaj zakon predviđamo proceduru hitnog postupka s obzirom da se radi o usklađenju sa propisima Europske unije i s obzirom da bi novi sustav potpore morao odgovarajući primijeniti na proizvodnju, …/Govornik Na izradi ovoga zakona, dva mjeseca povjerenstvo je od gotovo 80 članova u kojima su predstavnici različitih sektora, stručnih političkih udruženja, poljoprivrednih proizvođača, zadruga, obrtnika, Hrvatske gospodarske komore, Akademske zajednice, HUP i sindikati intenzivno radili i evo napravili ovaj jedan prijedlog zakona. Također je zakon upućen na neformalne konzultacije u Europsku komisiju koja je uz određene primjedbe u pozitivnom smislu ocijenila načinjene promjene. Prijedlog je podržalo i Gospodarsko socijalno vijeće. Novi sustav potpore sektoru poljoprivrede u Republici Hrvatskoj slijedi …/Govornik se ne razumije./… zajedničke poljoprivredne politike Europske unije, odnosno ostvarivanje ciljeva poljoprivredne politike putem mjera tržišno cjenovne, to je prvi stup. I politike ruralnog razvoja, drugi stup. Danas razgovaramo o Zakonu o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim uređujemo izravna plaćanja i mjere ruralnog razvoja. U pripremi je izrada Prijedloga zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda i Prijedloga zakona o poljoprivredi. Novim zakonom izravna plaćanja utvrđena su za razdoblje 2009. i 2010. godinu s obzirom na inicijalno planiranu godinu ulaska Republike Hrvatske u Europsku Hrvatska će morati primjenjivati EU sustav izravnih plaćanja u skladu sa pravnom stečevinom Europske unije. Ukoliko se ulazak Republike Hrvatske bude drugačiji od ove naše planirane godine izmjenama ovoga zakona morati ćemo riješiti problem eventualne eventualne praznine u godinama. Glavni cilj donošenja novoga zakona jest usklađivanje domaćeg zakonodavstva u području mjera tržišno cjenovne politike i politike ruralnog razvoja sa zajedničkom poljoprivrednom politikom Europske unije. Zakon treba riješiti prijelazno razdoblje u Europsku uniju kako bi se naši poljoprivrednici što bolje pripremili za zahtjevno zajedničko tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Europske unije u pogledu konkurentnosti proizvodnje, standarda kakvoće i sigurnosti hrane te drugačije uvjete koji su vezani uz potpore sektoru u poljoprivredi. Prilagodbom potpora država želi pružiti pomoć u restrukturiranju gospodarstva sa naglaskom na male i srednje proizvođače i ublažiti razlike između ruralnih i urbanih prostora te bogatih i siromašnih regija. Prilagodbu domaćih potpora poljoprivredi, donošenje novog Zakona o državnoj potpori Europska komisija drži kao neformalno mjerilo za zatvaranje pregovora u poglavlju 11. Poljoprivrede i ruralni razvoj. Europska povjerenica za poljoprivredu koja nas je nedavno posjetila naglasila je kako je europskoj komisiji vrlo važno donošenje ovoga zakona jer u tome vide istinsku želju i napor Republike Hrvatske da se što kvalitetnije pripremi za ulazak u Kada govorimo o državnim potporama treba reći da je poljoprivreda specifična djelatnost i da je u Hrvatskoj od velikog značenja. Ako ju promatramo kao gospodarsku djelatnost ona doprinosi iz gotovo 6% u bruto domaćem proizvodu a zajedno sa prehrambeno prerađivačkim sektorom čak 10%. Zapošljava 13,5 ukupno zaposlenih a bilanca vanjsko trgovinske razmjene negativna. Ali ako usporedimo sa ostalim sektorima ipak je u poljoprivredi puno bolja situacija nego što je to uostalom u gospodarstvu. Međutim, poljoprivreda je i puno više od profitne djelatnosti, ona je čuvar ruralnog prostora, njegovih ljudi, čuvar okoliša, biološke raznolikosti, tradicije i krajobraza a to nam govore podaci da preko 50% stanovništva u Hrvatskoj je ruralno a čak 90% našega prostora je ruralni prostor. Ako promatramo razdoblje od 2006. godine vidljiv je trend značajnog porasta izdvajanja za poljoprivredu, kako za potpore sektoru, tako i za jačanja administracije i javnih službi u poljoprivredu. Na ovom slajdu možete vidjeti da 2006. godine ukupna plaćanja su bila na razini 2,72 milijarde a 2009. 4,13 milijardi kuna. Konkretno od toga iznosa novca 3,3 milijarde namijenjeno je za provedbu mjera tržišno cjenovne politike, politike ruralnoga razvoja. Iz grafikona je također vidljivo da se u ovom promatranom razdoblju mjere strukturne potpore povećavaju i da se ovaj trend i mora nastaviti i u budućnosti kako bi transformirali naš sustav poticaja i unaprijedili proizvodnju gospodarstva na ruralnom prostoru. Kada govorimo o izravnim plaćanjima imamo dosta novina. A onda su kako u općim uvjetima za ostvarenje prava tako i promijenjene vrste strukture izravnih plaćanja. Da bi država članica moga svojim poljoprivrednicama transferirati sredstva iz EU fondova moramo imamo akreditiranu agenciju za plaćanje koju smo i osnovali zakonom. Takva agencija provodi mjere tržišne ciljane politike i strukturne potpore od izravnih plaćanja do isplata u sklopu programa ruralnog razvitka prema unaprijed jasno definiranim procedurama. Hrvatski sabor nedavno je usvojio Zakon o agenciji i dali smo pretpostavke za njenu uspostavu i rad. Integralni administrativni kontrolni sustav je skup procedura koje preuzimamo od Europske unije u autorizaciji izravnih plaćanja obuhvaća upisnik poljoprivrednih gospodarstava, geo informacijski sustav identifikacije poljoprivrednog zemljišta, sustav identifikacije, registracije životinja i administrativnu kontrolu zahtjeva, inspekciju korisnika na terenu. Novina je u tome što će korisnici moći ostvariti pravo na izravna plaćanja samo uz poštivanje pravila višestruke sukladnosti odnosno u svojoj proizvodnji se moraju pridržavati određenih pravila koja govore o općim standardima u zaštiti okoliša, sigurnosti hrane, zdravlju ljudi, životinja, biljaka, dobrobiti životinja te primjeni pravila dobre poljoprivredne i okolišne prakse. Zakonom je predviđeno obavezno savjetovanje poljoprivrednika i njihova edukacija. I zato smo angažirali hrvatsku i Zavod za poljoprivredno savjetodavnu službu koji je dužan u narednom periodu educirati i informirati naše poljoprivrednike o pravilima koja će se primjenjivati pri korištenju državnih potpora. Zakonom se pojednostavljuje sustav izravnih plaćanja tako da se smanjuje broj poticaja, više u biljnoj a manje u stočarskoj proizvodnji a preko gotovo 100 poticaja došli smo na polovicu. Ujednačava se dinamika isplate, posebno je bitno naglasiti da je uspostava općih instrumenata ključna stvar za naše pregovore u poljoprivredi. Zakon predviđa određenu financijsku disciplinu, a to je vrijednost koja je predviđena za izravno plaćanje. Utvrđuje se na razini proizvodne godine sukladno sredstvima osiguranim u državnom proračunu. To je ukupna financijska omotnica za izravna plaćanja. Jedinični iznosi pojedinačnih plaćanja utvrđeni su u dodatku jedan zakona u tablici i predstavljaju najviši iznos po jedini proizvodnje koji se može isplatiti korisniku za pravo ostvareno unutar jedne proizvodne godine. Međutim, ukoliko zahtjevi za …/Govornik se ne razumije./… plaće unutar jedne proizvodne godine premaše ukupnu omotnicu, jedinični iznos izravnih plaćanja se smanjuje. U zakonu je uvedena i modulacija kojom želimo promijeniti strukturu potpora sektora i preusmjeriti sredstva velikih održivih korisnika u financiranje mjera ruralnog razvoja i jačanja konkurentnosti malih i srednjih proizvođača. Modulacija znači umanjenje isplate izravnih plaćanja po korisnicima za prava iznad 36000 kuna po osnovnoj stopi od 7% u 2009. i 8% u 2010. godini, te dodatnoj stopi od 4% za prava iznad 2 milijuna Ovdje imamo jedan primjer modulacije u kojem je vidljivo ovo konkretno poljoprivredno gospodarstvo u 2009. godini dobiva 10% manje sredstava u odnosu na izvorno pravo. Ovdje se radi o principu koji je istovjetan principu Europske unije. Na razini svih korisnika uštedjeli bi nešto manje od 5% sredstava za izravna plaćanja koja bi usmjerili u mjere ruralnog razvoja. Iz ove jednostavne tablice na dnu slajda vidi se da je čak 85% naših korisnika izravnih plaćanja izuzeto od ovog umanjenja. Tih 85% korisnika prima oko 25% ukupnih sredstava dok ostalih 15% gospodarstava prima 75% sredstava potpore. Zakonom se mijenja dosadašnja struktura plaćanja u biljnoj proizvodnji, uvodi se osnovno plaćanje za livade i pašnjake i osnovno plaćanje za sve ostale vrste korištenja poljoprivrednog zemljišta, oranične kulture, višegodišnje kulture, vinogradi, voćnjaci, maslinici gdje korisnici dobivaju isti iznos potpore po hektaru bez obzira na vrstu proizvodnje. Ovakva plaćanja gotovo su sasvim usklađena sa izravnim plaćanjima u sklopu regionalnog modela jedinstvenog plaćanja. Proizvodna plaćanja po površini su druga vrsta plaćanja koja primjenjujemo također za vinograde, voćnjake, maslinike, sjemenske usjeve, šećernu repu, povrće, ljekovito bilje, jagode, hmelj i ostalo bilje. Uvodimo plaćanje po jedinici proizvoda, odnosno ne uvodimo nego ono je zadržano za duhan koji je prijelazni oblik plaćanja, a o sudbini ovih potpora odlučivat će se nakon 2010. godine. Uglavnom crveno označena izravna plaćanja na slajdu se neće moći primjenjivati u Europskoj uniji. Što se tiče struktura plaćanja u stočarstvu transformacijom izravnih plaćanja diferenciraju se proizvodno vezana plaćanja koja će se moći zadržati i nakon ulaska u Europsku uniju. To su krave dojilje, ovce i koze. I proizvodno vezana plaćanja u prijelaznom razdoblju, gdje bi također kod nekih od ovih stavaka pokušali u toku pregovora ishoditi oblik specifičnih potpora nakon 2011. godine kroz financiranje iz nacionalnih sredstava. A i ovdje također crvenom bojom su označena plaćanja koja se na ovaj način u Europskoj uniji neće moći primjenjivati. Sada se nalazimo, ako usporedimo naš sustav potpora i potpora u Europskoj uniji vidimo da se oni dosta razlikuju. Ovim novim zakonom napravili smo jedan veliki iskorak u približavanju i zakonskoj legislativi Europske unije. A naravno u Europskoj uniji ćemo primjenjivati njihovu pravnu stečevinu. Kako bi nam u konkretnim slučajevima prikazali odnos onog staroga i novoga zakona napravili smo simulacije, par simulacija na stvarnim poljoprivrednim gospodarstvima uz određene pretpostavke, da je stopostotni iznos jediničnih izvornih plaćanja i bez primjene mehanizma do modulacije. Naravno da u toj simulaciji ima i dobitnika i gubitnika ovisno o strukturi i obujmu proizvodnje. Pa dohotka od izravnih plaćanja zamjetan je samo kod onih gospodarstava koje pretežito svoj udio u proizvodnji baziraju na sjemenskoj proizvodnji, proizvodnji sadnog materijala i uzgoju pčela. Sve druge kombinacije uglavnom dovode do rasta primitka ili osiguravaju postojeću razinu plaćanja. Na ovom slajdu imamo poljoprivredno gospodarstvo sjeverozapadna Hrvatska, mješovita biljno-stočarska proizvodnja 28 ha, 15 krava, 68000 litara mlijeka. Vidite u strukturi u strukturi ovih poticaja na što se odnose ti poticaji, a stupci pokazuju da u 2009. godini imamo trend rasta. U 2010. nešto se taj rast smanjuje, ali u odnosu na 2008. godinu u 2010. imamo 22% povećanja potpora potpora za ovo poljoprivredno gospodarstvo. Sljedeći primjer nam je istočna Hrvatska, trgovačko društvo “Ratarstvo“ 3939 ha. Gospodarstvo obrađuje, znači bavi se isključivo ratarskom proizvodnjom i sa značajnim udjelom u sjemenarske proizvodnje. Od proizvodnje koristi kukuruz, soju, suncokret, ječam, repicu, žitarice iz soje. U odnosu na 2008. godinu u ovom gospodarstvu doći će do pada od nekih 5%, pada primitaka izravnih plaćanja u 2009. i 2010. godini, a to je najveći dio pada je vezan uz sjemensku proizvodnju. Sljedeći primjer nam je jedan obrt iz ratarske proizvodnje 432 ha iz istočne Hrvatske. Gospodarstvo se bavi isključivo ratarskom proizvodnjom, proizvodi različite žitarice, šećernu repu, soju i sjemenske usjeve. I kod ovog gospodarstva također će doći do pada otprilike 10% u u 2010. godini u odnosu na 2008. godinu. Središnja Hrvatska sljedeći primjer, mješovita biljno-stočarska proizvodnja, 26 ha, 30 krava, 108000 litara mlijeka. U odnosu na 2008. godinu u ovom slučaju ne dolazi do pada primitka od izravnih plaćanja, a primici se čak nešto i neznatno povećavaju. Hrvatske trgovačko društvo, mješovita biljno-stočarska proizvodnja na 95 ha i 500 grla junadi u tovu. U ovome primjeru u odnosu na 2008. godinu neće doći do pada primitaka nego se primici povećavaju za otprilike 10% Jadranska Hrvatska obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo mješovito 6,5 hektara proizvodnje, voćarstvo, masline i povrće. Na ovom gospodarstvu također simulacija pokazuje da primici povećavaju. Osim izravnih plaćanja zakonom uređujemo i mjere ruralnog razvoja. On definira tri skupine osnovnih mjera koje su sukladne europskom modelu ili možemo reći tri prioritetna područja djelovanja. To su mjere za poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora, za očuvanje i unapređenje okoliša i krajobraza, mjera za poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima, mjere diverzifikacije ruralnog gospodarstva. Također se zakonom stvara pravni temelj za donošenje nacionalnog programa ruralnog razvoja koji će utvrditi ciljane mjere potpore u skladu s trenutnim potrebama i problemima ruralnih područja. Utemeljuje se infrastruktura neophodna za provedbu mjera ruralnog razvoja prema EU standardima. Krajnje je evo vrijeme da naš zakon uskladimo sa nekakvim našim budućim kretanjima u poljoprivredi prema Europskoj uniji, da damo jasne smjernice našim poljoprivrednim proizvođačima u kojem smjeru trebaju prilagođavati našu poljoprivrednu proizvodnju, u kojem smjeru će doći do određenih promjena kako bi se na vrijeme mogli prilagoditi budućnosti poljoprivrede naravno u Europi. U toku donošenja ovoga zakona imali smo i kvalitetne rasprave i na odborima gdje evo možda treba još malo dodatno pojasniti da ovaj zakon predviđa određene promjene kod potpora koje daju lokalne i regionalne jedinice i to je bilo potrebno napraviti prvenstveno iz razloga što naše obaveze prema VTO-u daju nam obavezu da izvršimo te promjene a i također prema budućnosti hrvatske poljoprivrede u Europskoj uniji. Kako bi zaštitili jedinstveno tržište poljoprivrednih proizvoda Europa prakticira stroga pravila za tzv. državne potpore koje su izvan obuhvata zajedničke poljoprivredne politike i koje se financiraju iz vlastitih proračuna. Zabranjene su sve mjere koje na bilo koji način po kilogramu, po komadu, hektaru, grlu koje su dodjeljivanje mimo šema Europske unije na razini izravnih plaćanja. Ovim prijedlogom zakona mi uvodimo mogućnost da jedinice lokalne samouprave u prijelaznom razdoblju do stupanja na snagu, znači do kraja 2010. godine mogu se potpore na isti način kao do sada dodjeljivati a krajem 2010. godine jedinice lokalne samouprave moći će financirati mjere ruralnog razvoja koje su predviđene ovim zakonom, one su doista vrlo raznolike, vrlo opsežne i u tom dijelu sigurno ima puno prostora i mogućnosti da se našoj poljoprivredi i poljoprivrednicima pomogne. A svi programi morat će biti na jedinstveni naći proći autorizaciju Ministarstva poljoprivrede jer smo mi dužni izvještavati Europsku uniju o svim potporama koje imamo u Hrvatskoj i iz tog razloga uvodimo i registar potpora i obavezu izvještavanja Europske komisije. Evo zahvaljujem. Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Za europske integracije? Za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj? Predsjednica odbora gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Hvala. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj raspravio je na 22. sjednici Prijedlog zakona o o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju i to kao matično radno tijelo. U raspravi su sudjelovali predstavnici poljoprivrednih proizvođača, saveza zadruga, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatskog seljačkog saveza i Hrvatskog lovačkog saveza. Uvodno obrazloženje podnio je ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. U raspravi je konstatirano da je 2002. godine donošenjem novog zakonodavstva u domeni poljoprivrede pa tako i Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu napravljen određeni iskorak. No, gotovo sedam godina po rezultatima je vidljivo da poljoprivredna proizvodnja nije tretirana kao gospodarska grana koja u Hrvatskoj može bitno utjecati na visinu društvenog bruto proizvoda budući da za to ima sve pretpostavke. Kada se govori o potporama bitna je ocjena stanja danas u poljoprivredi. No, kako je istaknuto u raspravi ne poštuju se zakonske odredbe o podnošenju zelenog izvješća Hrvatskom saboru. Važne bi bile informacije o bilancama stanja, potreba i viškova u poljoprivrednoj proizvodnji. Evidentan je trend rasta financijskih potpora u poljoprivrednoj proizvodnji ali je evidentan i trend rasta uvoza poljoprivrednih proizvoda. Istaknuto je da je apsurdno da su veliki proizvođači koji dobivaju i potpore istovremeno i veliki uvoznici. U raspravi je naznačeno da ima napretka u podizanju dugogodišnjih nasada no nije bitno promijenjena struktura gdje i dalje dominiraju žitarice u biljnoj proizvodnji. Nije postignut ni bitni cilj svake poljoprivredne proizvodnje a to je stabilnost dohotka pa velike oscilacije ne daju nikakvu sigurnost poljoprivrednom proizvođaču. Kao bitno otežavajuća okolnost u raspravi je istaknut drastičan porast inputa i to tvrtki koje imaju državni monopol ili su u vlasništvu države. Primjer za to su dvocifrena poskupljenja mineralnih gnojiva i poskupljenja plavog dizela upravo u trenutku kada započinje žetva i priprema za jesensku sjetvu. Nije dobro što se još nije našao adekvatan model financiranja u poljoprivredi. Istaknuta je važnost kreiranja budućeg razvoja poljoprivrede u sklopu Nacionalnog programa ruralnog razvoja koji će omogućiti uvažavanje specifičnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave. Nacionalni program ruralnog razvoja trebalo bi donijeti žurno. Izraženo je nezadovoljstvo što nije predviđeno poticanje povrtlarske proizvodnje u plasteničko-stakleničkim površinama izvan poticaja po hektaru proizvodnje kao i na vanjskim površinama. U raspravi su izneseni i konkretne primjedbe i pitanja na pojedine članke. U člancima koji reguliraju definiciju određenih pojmova u zakonu bilo bi dobro razmotriti mogućnost uvođenja razlike između vlasnika i posjednika u tovu stoke jer često vlasnici osiguravaju stoku, hranu za tov i veterinarske usluge a po sadašnjem prijedlogu posjednik bi ostvario potporu na stoku čiji nije vlasnik. U članku 8. govori se o ispunjavanju uvjeta višestruke suglasnosti pa je postavljeno pitanje o educiranosti naših poljoprivrednih proizvođača te sukladno tome mogućnosti ostvarivanja potpore. Izraženo je i mišljenje da bi člankom 9. trebalo omogućiti i drugim subjektima kao npr. Hrvatskoj gospodarskoj komori da se ako zadovolji potrebne koje propiše ministar mogu baviti savjetodavnom ulogom po pitanju međusektorske sukladnosti. Obzirom na članak 19. postavljeno je pitanje koliko imamo danas registriranih poljoprivrednih proizvođača u sustavu PDV-a a koliko izvan tog sustava te koliko će se proizvođača uspjeti još uključiti u sustav poreza poreza na dohodak do kraja 2009. godine. Ministar je izvijestio članove odbora da će Vlada Republike Hrvatske amandmanom izmijeniti članak 19. Iznesena je i primjedba na članak 23. stavak 2., rečeno je da u sjeverozapadnoj Hrvatskoj zbog velike isparceliranosti gotovo da nema onih koji će moći ostvariti osnovno plaćanje za livade i pašnjake jer gotovo da nema dva uvjetna grla po hektaru livade i pašnjaka. pašnjaka. Članak 43. određuje i plaćanje za rasplodnu perad. Ocjenjeno je da s obzirom na našu samodostatnost u peradarskoj proizvodnji istu ne bi trebalo i poticati na postavljeno pitanje pomoći peradarskim farmama. Članak 54. uređuje i mjere za poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora, naglašena je i važnost mjera za osnivanje i razvoj proizvođačkih grupa i proizvođačkih organizacija putem potpore ali i izrada i provođenje programa proizvođačkih grupa, organizacija i udruga proizvođača. S tim člankom vezan je i dodatak 4. koji govori o mjerama ruralnog razvoja, odnosno intenziteta potpore i članak 63. po kojima ukupan iznos ne može biti veći od udjela odnosno do 50%. Članak 55. uređuje obvezu provođenja poljoprivrednog okolišnog programa te je izražena potreba negodovanja što toga programa još nema. Članak 58. stavak 3. određuje mjere jačanja lokalne zajednice putem potpore. Istaknuta je važnost lokalnih akcijskih grupa budući da se one formiraju odozdo prema gore, te artikuliraju i donose strategije. Dodatak 4. ograničava intevizitet potpore na 55 tisuća kuna godišnje. Ta su sredstva nedostatna te lokalne akcijske grupe neće moći kvalitetne programe kandidirati za povlačenje financijskih sredstava i strukturnih fondova Predlagatelj je izvijestio da su ova sredstva namijenjena samo za rad akcijskih grupa a konkretni programi se posebno financiraju. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o državnoj potpori, poljoprivredi i ruralnom razvoju. Hvala. Odbor za lokalnu i području samoupravu? Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo? Otvaram raspravu. Klub zastupnika IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

jer si čovjek postavlja pitanje tko je onda taj koji vodi Ministarstvo poljoprivrede. No, da se ne bih ja sada služio ovdje nekim frazama, bilo bi isto tako jako da znamo koliko ima novaca u ovom trenutku u Ministarstvu poljoprivrede. Vidimo da ga u državi nema za prvi kvartal 2009. GDP pada za 6,7%, to je katastrofa, znači da najteži period tek nam slijedi, vjerojatno nakon predsjedničkih izbora. Hrvatska ekonomija se ne može oporaviti prije kraja 2010. pod uvjetom da imamo jednu pristojnu sezonu. Hrvatska neće izbjeći intervenciju MMF-a početkom iduće godine, nakon izbora. Deficit proračuna u ovom trenutku je preko 10 milijardi kuna, da li će biti za plaće itd.. A s druge strane vidimo da potpredsjednici Vlade, gospoda Polančec i Kosor su nedavno davali davali obećanja da će se u ovoj zemlji otkupljivati kilogram pšenice za 1,25 kuna, kilogram uljane repice za 2,5 kune, da će se otkupljivati litra mlijeka za 2,2 kune a ministar Pankretić je izračunao da bi zato u ministarstvu trebalo pronaći u ovom času nekih milijardu i 500 milijuna kuna. Oni koji daju takva obećanja da će se to događati a jako dobro znaju kakva su gospodarska i fiskalna kretanja ti zapravo obmanjuju hrvatsku javnost, ta njihova riječ drži vodu kao sito, ta obećanja su znanstvena fantastika, bacanje pijeska u oči i na taj način se nepotrebno ruši autoritet, kako ministarstva jasno na taj način i same Vlade. premijeru treba politički mir do predsjedničkih izbora, ali mislim bez obzira na sve na takav način nije moguće nastupati. Ono što je isto tako bitno, vidimo ocjena potrebnih sredstava za provođenje ovoga zakona. Ovdje se kaže da nisu potrebna dodatna sredstva, to očigledno ne odgovara istini. Svaki zakon košta, jasno je da košta provedba i ovoga zakona. Međutim, ono što je po meni ključ, ono što je svakako najbitnije, leži ili stoji ovdje na strani 26. gdje se govori o vrstama izravnih plaćanja po godinama i pripadajući jedinični iznos. Pa tako vidimo da gotovo sve kulture u 2010. zastupljene su sa manjim iznosima no što su 2009. Pa na primjer sjeme krumpira po hektaru izravno plaćanje, do do sada je to bilo 6,750 kuna, sada će biti 2,750 kuna, sjeme suncokreta duhana sada je 4,750, 2010.

raži, ječma, zobi 250 je bilo kuna 2009. sada će biti 240. Sjeme ostalih kultura padaju po hektaru sa 550 na 250 kuna, povrće, industrijska proizvodnja sa 750 na 450 kuna i da ne nabrajam sve ove poticaje koji su u godini koja je pred nama, neusporedivo manji ili više se smanjuju u odnosu na poticaje 2009. godine. Pa me zanima kako će sada izgledati one tablice koje ste nam pokazali a koje mi nismo imali u ovom izvješću nakon što se počne 2010. primjenjivati ovaj zakon. Ako se to dogodi da svi ovi poticaji defacto počnu tako drastično padati, onda treba razumjeti naše poljoprivrednike i apsolutno ne samo poduprijeti ih u prosvjedima nego pridružiti im se u takvim prosvjedima. Po mom sudu, tim ljudima se ne smije umanjivati prihode. Možda ne treba korigirati cijene nekim proizvodima u 2009. jer za to očigledno nema novaca, ali u 2010. poticaji moraju ostati onakvi kakvi su bili ili jesu ove 2009. godine. Netko može reći nema novaca, netko će reći bit će dobro ako se isplaćuju penzije i plaće. Sve je tome tako. Pogledajte, netko će reći, što se dešava u nekim drugim industrijama u Republici Hrvatskoj od brodogradnje koja je naprosto bankrotirala, četiri brodogradilišta se prodaju za jednu kunu. Jedino brodogradilište koje solidno radi, Uljanik, pa ga trebati privatizirati, pozivam vas da to ne činite. Pogledajmo, netko će reći, kakve su prilike u tekstilnoj, drvoprerađivačkoj i izvoznoj autoindustriji itd., itd. Ali bez obzira na sve, držim da prihodi tim poljoprivrednicima po toj osnovi sa ove strane 26. moraju i iduće godine ostati kao što su iznosili ove godine. Ono što je isto tako zanimljivo općenito kod subvencija kada gledamo podatke iz državnog proračuna vidimo da su za prva četiri mjeseca smanjeni za 337 milijuna kuna. u takvim okolnosti kada vidimo da se sve oko nas nažalost urušava, dodatno pritiskanje na proračun, pronalaženje tih milijardu i pol kuna za poljoprivredu bojim se da je možda u ovom trenutku čak i rezanje grane na kojoj sjedimo. Dodatnih milijardu i pol kuna ja ne znam gdje se mogu naći, a kada bi bilo moguće ih pronaći onda bi trebalo subvencionirati kamatu i izvoznicima i poljoprivrednicima i brodarima da bi mogli naručivati brodove i tekstilu i drvoprerađivačkoj industriji i malim obrtnicima a ne kako bi se kasnije, idućih godina i poljoprivrednicima i ostalima kroz subvencije mogle isplaćivati određene naknade. Spomenuo sam da 2010. poljoprivrednici zasigurno od države dobivati manje nego 2009. godine. Nažalost, svi će 2010. imati daleko manje ako se radikalno ne promijeni državna politika najbolje bi bilo, jasno, promijeniti vlast jer ni konstrukcija vlasti neće ništa ili ne bi ništa donijela, ali o tome nekom drugom prilikom. Zanimljiv je i ovaj dodatak mjere ruralnog razvoja na strani 29. To su određene potpore recimo potpora dohotku poljoprivrednim gospodarstvom do 12 tisuća kuna godišnje, rano umirovljenje nositelja i članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva do 130 tisuća kuna po nositelju godišnje, potpora mladih poljoprivrednicima za preuzimanje resursa poljoprivrednom gospodarstvu do 400 tisuća kuna jednokratno. Još stoji kapitalno ulaganje restrukturiranja modernizacije poljoprivrednog gospodarstva za mlade poljoprivrednike u područjima sa otežanim uvjetima gospodarenja do 65%, za ostale do 50%, itd., itd. Doista ambiciozno, međutim ako se to želi ostvariti onda najprije u državnom proračunu treba pronaći novac, a da bi proračun imao novaca treba potaknuti one grane o kojim sam govorio, od izvoza preko brodarske, tekstilne, tekstilne, drvo-prerađivačke, auto i ostalih industrija kojih gotovo da u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj ni nema. Jedna od najučinkovitijih mjera za "pasivne krajeve" je ona, gospodo, koja je izražena u Zakonu o brdsko-planinskom području. Ja vas molim da se taj zakon ne ukida, tj. da se ne poigravate izmjenom zakona s prostorima u centralnoj Istri, Gorskom kotaru, jer postoje naznake da će se taj zakon promijeniti. Nemojte to činiti, jer ako svi govore o tome kako će blokirati granične prijelaze i tome slično, zašto recimo ti stanovnici centralne Istre ne bi blokirali tunel kao što su to učinili seljaci u Zagrebu, ako im netko preko noći prepolovi njihove prihode. Ja vas doista molim, gospodo, nemojte to činiti, nemojte mijenjati taj zakon. Reći ću, puno puta sam govorio za ovom govornicom, ni jedna kuna tako reći iz proračuna ne dolazi ni za jedan gospodarski subjekt u Istri, čak i autocestu Istrijani grade sami koncesijom, ne preko HAK-a. Ni jedna kuna ne dolazi za sanaciju nijednog poslovnog poslovnog subjekta, brodogradnja ne dobija ni jednu kunu jamstava i da ne nabrajam dalje. Na strani 2. ovoga materijala kojega smo imali prilike čitati, kojega smo dobili, doslovce se kaže da zakonom se pojednostavljuje sustav izravnih plaćanja tako da se smanjuje broj poticaja, više u biljnoj, manje u stočarskoj proizvodnji i ujednačava se dinamika isplata za pojedine vrste izravnih plaćanja pri čemu se zadržava dinamika mjesečne isplate za najvažnije poticaje, proizvodnju mlijeka. A ovdje gore modernizacija ili umanjenje isplate izravnih plaćanja po korisnicima za prava iznad 36 tisuća kuna po osnovnoj stopi od 7% u 2009. i 8% u 2010. godini, te dodatnoj stopi od 4% za prava iznad 2 milijuna 160 tisuća kuna uštede na izravnim plaćanjima prebacuju se za financiranje mjera ruralnog razvoja. Provedba izravnih plaćanja u nadležnosti je novoosnovane agencije za plaćanje, znači i ovdje se navješćuju da će se određena sredstva rezati, a ne dodatno osiguravati. Ponavljam, u ovoj zemlji, pogotovo kad je riječ o 2010., prije će biti da se tako izrazim gore nego bolje. Poljoprivrednici bi se trebali boriti da im se ne pogoršaju prilike subvencija i ostalog u 2010. godini, da zadrže postojeće postojeće poticaje, načela poticaja iz 2009., a ne da se sve to radikalno mijenja. Kao što isto tako postavlja se pitanje koliko je upitno tražiti da se neke kulture plaćaju im 50, 60, 70% iznad burzovnih cijena. No, šta ćemo. Gospođa Kosor i Kosor i Polančec su obećali i sad ćemo vidjeti da li će moguće već u tom prijevremenom proračunu ova zemlja osigurati milijardu i 500 milijuna kuna za njihovo njihovo obećanje. Imam dojam da ta obećanja imaju određene političke poruke kupovanja kako da se izrazim mira do predsjedničkih izbora. Ali mislim da je to bacanje prašine u oči bilo poljoprivrednicima i da bi za to netko u Vladi trebao snositi određene konzekvence. Tako je. Hvala. Drago mi je da me podržavaju u HSS-u. **Šeks, Čovjek često krivo razumije znakove. Klub HSS-a, gospodin zasutpnik Zdravko Kelić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Evo pred nama je Prijedlog zakona o državnoj potpori u poljoprivredi. U trenutku kad se o poljoprivredi stvarno puno i govorilo, razgovaralo, pa sjećamo se i nedavno svega onoga što se dešavalo i ovdje u Zagrebu i šire u Hrvatskoj i naravno da ta tema zahtijeva i posebnu pažnju. Što je glavni cilj donošenja ovoga zakona? To je prilagodba sa zakonom Europske unije i da bi naši proizvođači mogli lakše, bolje, kvalitetnije se pripremiti u 2009. godini, 2010. godini, a nadam se da ćemo u Europsku uniju ući 2011. Neću biti pesimist pa kazati 2012. godine. Znači da možemo lakše prebroditi sve one poteškoće koje nas sasvim sigurno čekaju tamo. Da li je naš seljak danas spreman, da li je i ovo vrijeme dovoljno da se on može prilagoditi svemu onome što ga čeka, svim onim izazovima, svemu onome što će sasvim sigurno biti za njega i novo. Ovo što nam se nudi kroz ovaj Zakon potpora sasvim sigurno otvara jedno novo poglavlje i sasvim sigurno daje jedan prostor gdje mogu naši proizvođači i lakše ući u proizvodnju, a mogu se i lakše prilagoditi. Ono što je po meni ovdje bitno, a to je da se onima koji do 36000 kuna u jednoj godini ostvaruju potporu ne umanjuje ta potpora, a takvih je više od 80% u Hrvatskoj i to je posebno cilj i bio po meni ovoga prijedloga zakona, da sačuvamo ona obiteljska gospodarstva koja mogu kroz ove potpore ostvariti dobit za sebe, za svoju obitelj. A oni koji ostvaruju do 36000 kuna su velika većina u Hrvatskoj, a ako pogledamo da imamo nešto preko 160000 u ovome trenutku obiteljskih gospodarstava u Hrvatskoj onda možemo vidjeti o kolikom se broju ljudi radi. Oni koji ostvaruju više od 36000 kuna njima će se umanjivati stopa od 7% ove godine stopa od 8% iduće godine do 2000 160 kuna. Oni koji su preko toga njima će se naravno umanjivati i još dodatna i 4%. To je dobro da onima koji su veći možda će me i krivo shvatiti, ali ja držim da je dobro da većima se uzme i da se da manjima, da se pokuša motivirati one manje da oni uđu u grupaciju onih i srednjih, a sasvim sigurno oni koji su najveći njima da se najviše i uzme. Ovo su stvari koje sasvim sigurno ispadaju dobre, ali naravno mi ne možemo pobjeći od istine. Moram reći što je naša stvarnost. Naša stvarnost je danas izuzetno teška. To možemo vidjeti evo i danas, i jučer gdje određena mljekarska kuća najavljuje da će zatvoriti otprilike 120 otkupnih mjesta za sve one koji proizvode mlijeko. To je ono što nije dobro. To je naša stvarnost i mi moramo otvoreno ovdje reći da se moramo baviti i za svako otkupno mjesto, da se moramo boriti da svaki proizvođač može svoju kilu mesa, svoj proizvod koji proizvede i prodati. Ne budemo li to ostvarili, taj pomak napravili bez obzira koliko je težak, koliko je bolan, bez obzira koliko ministarstvo i govori da ima prostora i nema prostora, mi jednostavno moramo dati dodatan napor i ići u tome pravcu da pomognemo tim proizvođačima, tim ljudima. Ja u ime kluba HSS-a mogu reći i mišljenje. Kapitalna ulaganja koja su se evo u zadnjih godinu i nešto dana digla, svi znamo sa 25, 40 i 50% su napravila i dobre rezultate. Ogroman novac je uložen, pomoć ljudima je išla. Ali postavljamo pitanje da li je u konačnici to pravo rješenje, da se možda ne zapitamo da pokušamo smanjiti ta kapitalna ulaganja danas, a da pokušamo preusmjeriti novac prema onima koji proizvode mlijeko, meso ili neke druge proizvode. Lijepo je vidjeti da čovjek vozi traktor od 50, 100000 eura i u isto vrijeme kaže ja ne mogu opstati, propast ću. Da li ići onda u pravcu da kažemo nećemo 40% više davati tim ljudima da kupuju te traktore, dat ćemo im možda 10, 20%, ali u isto vrijeme povući novac i kazati. Onaj koji proizvodi mlijeko po cijeni toj i toj, a mi znamo da danas cijena mlijeka je u Hrvatskoj veća nego što je cijena mlijeka u državama Europske unije. I na taj način ne možemo ni konkurentni s njima, da taj novac povučemo i pokušamo ga usmjeriti u ovome pravcu da bi mogli stimulirati sa više novca ljude koji proizvode to mlijeko i na taj način otvorimo jedan kvalitetniji i bolji prostor za sve one koji proizvode ovakve proizvode ili slične proizvode. Sigurno da će problema biti jako puno, ali ja vjerujem da ćemo uz ove mjere koje su do sada pokazale dobre rezultate, jer rezultat se vidi iz novca, mi htjeli priznati ili ne. Koliko imaš novaca toliko se možeš i pružiti. Ove godine ono što je kroz proračun ja se nadam osigurano, ali vjerujem da će se isplatiti i sve ono što je dogovoreno, sve ono što je obećano, sasvim sigurno možemo reći da je puno veći novac nego što je bio prije dvije godine i sasvim sigurno da otvara prostor za veći novac koji će se ostvariti u idućoj godini. To je ono što nam daje jamstvo da možemo svi zajedno ostvariti one ciljeve koje želimo, ali u isto vrijeme moramo se zapitati što će biti za dvije godine kad naš čovjek uđe. Da li će nam se ovaj broj obiteljskih gospodarstava smanjiti, ako hoće što učiniti sa tim ljudima. Danas je najjeftinije radno mjesto u poljoprivredi, vjerovali ili ne, najjeftinije, najmanje ulaganja idu tamo, a dobijemo radno mjesto koje je danas itekako bitno kad je evo situacija složena i svi možemo o tome svjedočiti. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržava ovaj zakon i vjerujemo da će on u budućnosti i kroz ove dvije godine. Ali naravno vjerujemo da ove 2 godine su prelazne, da iza toga će ovo biti samo odskočna daska za nešto što može otvoriti svjetliju budućnost za sve one koji se bave ovom proizvodnjom. Stoga vam hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HNS-a, gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicom. Reforma državnih potpora u poljoprivredi je ne samo važna zbog našeg ulaska u Obrnuto, ona je u prvom redu važna zbog preživljavanja i napretka hrvatske poljoprivrede. I nažalost, do sada smo više-manje držali situaciju s potporama, pa onda i ljude koji se bave poljoprivredom u nekoj vrsti zamrznutog vremeplova u jednoj situaciji s potporama koje de facto pred našim očima nestaju. Jedan model pomaganja ili financiranja u poljoprivredi koji je već ili pred našim očima postaje prošlost. I cilj ovog zakona i svih reformi unutar poljoprivrede, ali naročito državnih potpora mora biti da se ljudima u poljoprivredi omogući da se postepeno, dakle da im se da dovoljno vremena da se prilagode na nove tržišne uvjete i da se prilagode na nove modele i poticaja i načina ponašanja u poljoprivredi koji stoje pred vratima. Što se ovog zakona tiče, on ima doduše oznaku prijedlog zakona Europa, dakle P.Z.E., iako se samo treći dio ili treće poglavlje tog zakona, dakle ruralni razvoj odnosi na harmonizaciju zakonodavstva sa Europskom unijom. Sve ostalo zapravo se odnosi na, i sve ostalo su odredbe koje se odnose na izravna plaćanja i koja se primjenjuju prije nego što Hrvatska uđe u ne odnosi se na europsku harmonizaciju, nego na jednu situaciju koja je različita od one u Europskoj uniji i tu mi u klubu HNS-a smatramo da leži problem jer je cijela ideja i trebala bi biti da se ljude počne pripremati na novi model poticaja i da ulaskom u Europsku uniju se ne nađu u bezizlaznoj situaciji i u nekoj vrsti skoka iz jednog modela i poticaja i financiranja u nešto sasvim drugo, od kriterija po kojima će se poticaji davati do načina na koji će se poticaji davati do tipova projekata za koje će se poticaji davati. Pa što se tipova projekata tiče, htjela bih u ime kluba HNS-a reći nešto o područjima koja nismo istražili kao mogućnost i iskoristili kao mogućnost poticaja za poljoprivredu, a to su u prvom redu 2 područja. Jedno je ruralni razvoj, a drugo je zaštita okoliša. I za ruralni razvoj postoje fondovi koji nisu možda direktno u ovom smislu poticaji kao što su direktna plaćanja, ali apsolutno financiraju projekte iz kojih se pomaže i konkurentnost u poljoprivredi i razvoj poljoprivrede. Drugi su fondovi značajni i veliki za zaštitu okoliša iz kojih također možemo ako znamo i ako na taj način se usmjerimo crpsti jedan veliki dio de facto potpora, odnosno pomoći za poljoprivrednu proizvodnju. Što se tiče onoga što nam predstoji, mi idemo uglavnom prema jedinstvenom modelu plaćanja u u poljoprivredi. U ovom trenutku u Hrvatskoj imamo negdje oko 200 različitih vrsta poticaja koji se plaćaju. Po različitim kriterijima, bez strukture i bez jasne slike i nekog reda u tim poticajima, to je ogromna količina novaca koja ne proizvodi željeni ili mogući efekt koji bi takva količina novca mogla proizvesti kad bi se tih različitih 200 vrsta poticaja strukturiralo u jedan jedinstveni sustav i znalo bi se za što i pod kojim okolnostima i uvjetima i kriterijima se poticaji plaćaju. Ono prema čemu, bez obzira što mi radili, moramo ići je jedinstveni model plaćanja i to je sigurno nešto na čemu bi morali početi raditi. Sada je u nekoj mjeri ovaj zakon malo i ide u tom pravcu, ali sama činjenica da se sve ozbiljno restrukturiranje odgađa za nakon ulaska u Europsku uniju pokazuje da zapravo se poljoprivrednici, seljaci, farmeri ne pripremaju za nove uvjete u kojima će se naći. 4. točka koju mi u klubu HNS-a smatramo važnom da bi se proizvođačima u poljoprivredi omogućilo da se pripreme za velike promjene koje su pred nama i u prvom redu pred njima, a to je, nema nikakve sumnje, jedno od ključnih točaka i oslonaca i hrvatskog gospodarstva i uopće identiteta ako hoćete, pa i konkurentnosti na europskoj razini je da unutar hrvatske poljoprivrede nisu određeni prioriteti. U trenutku kad naši poljoprivredni proizvođači dobiju šansu da se prezentiraju i konkuriraju na europskom tržištu od pola milijarde stanovnika, istovremeno naravno će i svi europski proizvođači gdje je hrana tržište koje je u velikoj mjeri ovim ključnim prehrambenim proizvodima saturirano i ti veliki proizvođači moći će se naći na hrvatskom tržištu. Prema tome, logično je da mi sada odredimo ona područja u poljoprivredi u kojoj temeljem analize europskog tržišta i naše situacije imamo mogućnost biti konkurentni na tom velikom tržištu. To sigurno nisu svi proizvodi, ali nema sumnje da postoje niše, postoje segmenti, dijelovi poljoprivredne proizvodnje u kojoj mi možemo biti konkurentni, ne samo kad uđemo u Europsku uniju na domaćem tržištu, nego i na puno širem, pa možda i ukupnom europskom tržištu. Da bi iskoristili tu komparativnu prednost i da bi odredili te niše unutar poljoprivredne proizvodnje u kojima mi i naši poljoprivredni proizvođači mogu biti konkurenti mi moramo napraviti neku vrstu prioriteta u poljoprivrednoj proizvodnji koje ćemo stimulirati, gdje ćemo ljudima olakšavati da se preorijentiraju iz onog što eventualno sada proizvode, a gdje nema šanse biti biti konkurentan na europskom tržištu, da se preorijentiraju na onu proizvodnju gdje će moći biti konkurentni na europskom tržištu. Toga također nema. A to je u velikoj mjeri smrtna osuda velikom broju poljoprivrednih proizvođača. Jer ako će se čekati onaj trenutak kada mi uđemo u Europsku uniju da se ljudi počnu orijentirati preorjentavati i određivati sami što su prioriteti, pa čak i ako u onom trenutku Vlada bude u stanju odrediti prioritete, bit će kasno. Prioriteti se moraju znati. Već je sada kasno, ali barem sada. To je preduvjet da bilo što od ovih reformi koji se ovim zakonom inauguriraju ili uvode ili barem naznačuju, da ima pravog smisla i ima pravog rezultata kada se počne provoditi. kada se počne provoditi. Peto, jedno od područja u kojem će za razliku od većine ostalih područja u poljoprivredi, u kojem će se zadržati na duži rok mogućnost direktnih plaćanja, su posebna područja ono što smo mi zvali i zovemo posebna područja od posebne državne skrbi, dakle brdsko-planinska područja, pogranična područja. Za ta područja gdje će biti mogućnosti na duži rok da se vrši direktna plaćanja u poljoprivredi, također treba napraviti u tom smislu posebnu strategiju. Sedmo, kvaliteta života na selu koja doprinosi i s jedne strane zadržavanju ljudi na selu i s druge strane onda i poduzetništvu u poljoprivredi, dakle promatranju poljoprivrede kao kao oblika ekonomske djelatnosti i vrste poduzetništva, a ne kao tradicijskog načina života. Kroz Fondove za ruralni razvoj Hrvatska mora se staviti u poziciju da promovira projekte poboljšanja kvalitete života na selu, posebno za mlade ljude. Kako bi oni, jer oni su jedini potencijalni i mogući nositelji drugačijeg pristupa poljoprivredi, a to je poljoprivreda kao ekonomska djelatnost i poduzetništvo. Osmo. Kada gledate prvo zajedničku poljoprivrednu politiku Europske unije, drugo nove modele poticaja, treće reforme koje donekle i ovaj zakon unosi, a koje će morati biti daleko, daleko radikalnije i značajnije nego što ovaj zakon donosi, jasno je da za provedbu toga, za mogućnost da se ljudi natječu za projekte, za mogućnost da uopće razumiju kako će se kvalificirati za poticaje je potrebna stručna pomoć. Dakle, potrebno je znanje, potrebna je edukacija, potrebno je jedno mjesto gdje će svatko moći otići i pitati što treba treba raditi da bi se kvalificirao u okviru novog modela poticaja. To neće više biti, ja svojim prijateljima dam poticaje, a onima koji mi baš nisu prijatelji, više ne dam poticaje. To mora postati jedinstveni, prepoznatljivi, jasni kriterij i model dodjele poticaja. Za takvu stručnu pomoć mi bi u ovom trenutku u Hrvatskoj trebali imati barem 50 centara gdje će se to znanje lokalno moći dobiti. Dakle, ta stručna pomoć i informacije gdje će ljudima biti dostupna da se uopće mogu snaći u novonastaloj situaciji. Konačno nešto što je zapravo ne zamislimo, što mi svi na neki način znamo, ali možda nismo povezivali. U ovoj teškoj financijskoj situaciji, dakle ekonomskoj krizi u kojoj smo mi ali i ostali ali nas se nešto više tiče. Hrvatska ima de facto dva izvora ili potencijala izvora ili modela poticaja. Jedno je SAPARD odnosno europski fondovi, a drugo su naši vlastiti novci, naših vlastitih poreznih obveznika kroz poticaje koje daje Hrvatska država. Gotovo je nezamislivo ali istinito da mi novac Europske unije za pomoć u poljoprivredi gotovo uopće ne koristimo ili koristimo minimalno. A poticaje dajemo iz novaca naših poreskih obveznika. Jedan od argumenata bio je poljoprivrednici nemaju dovoljno imovine i novca da bi garantirali ona sredstva koja oni moraju osigurati, dakle ne mogu pokriti sa svojom imovinom garanciju sredstava. Međutim, da se trećina novca koja se daje kao poticaj, stavi u recimo Državnu garancijsku agenciju koja bi garantirala to za seljake i poljoprivrednike, mi bi da umjesto koristimo novce naših poreskih obveznika, mogli za veliki dio ovoga u što idu poticaji, koristiti novac europskih fondova koji ovako ostaje ne iskorišten. Čak da polovica ljudi ne vrati dugove i država to mora pokriti, to je još uvijek recimo jedna šestina onoga što danas plaćamo u poticajima. A kao što znamo seljaci ako nema ikoga pouzdanijeg u vraćanju dugova, ja ga ne znam od seljaka. Prema tome, ako ima neto sigurno tko će svoje dugove vratiti to su onda ovi poljoprivredni proizvođači. Prema tome, u tome pravcu umjesto da trošimo novac naših poreskih obveznika da bi se to dijelilo ovako i onako, bi bilo pametnije upotrijebiti taj novac za Državnu garancijsku agenciju, a trošiti za stvarnu pomoć u poljoprivredi i za pripremu za ove reforme, novac europskih fondova koji smo do sada trošili u ovom području apsolutno minimalno. Prema tome, klub HNS-a podržava 'ajmo reći smjer u kojem ovaj zakon hoće ići, ali to je jedna mala kaplja u moru onoga što bi zapravo trebalo napraviti. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika SDP-a gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Prihvaćanjem novog Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju bitno će se promijeniti dosadašnji sustav ovih potpora i postavlja se pitanje koliko smo mi pripremljeni za ovu promjenu. Ocjenjujemo da u proteklom razdoblju nisu učinjeni potrebni pomaci u restrukturiranju poljoprivredne proizvodnje unatoč stalnom povećanju proračunskih sredstava za ove namjene. sredstva su korištena kao supstitut za visoke proizvodne cijene a ne za povećanje konkurentnosti i promjenu strukture. Kad je 2002. godine usvojen novi Zakon o potporama uvodeći uz poticaje proizvodnji i potporu dohotku, kapitalna ulaganja i potporu ruralnom razvoju značio je izvjestan napredak ali se nakon toga ipak ostalo primarno na poticanju proizvodnje. Izgubljeno vrijeme ne može se brzo nadoknaditi pa očekujemo znatne probleme za dio poljoprivrednika kad 2011. ovaj zakon u cijelosti bude primjenjivan. U ocjeni stanja nedostaje ocjena dosadašnjih aktivnosti i postignutih rezultata na temelju kojih se može procijeniti buduće efekte novih modela potpora i spremnost proizvođača da ih koriste. Hrvatska poljoprivreda nije se oporavila od tranzicijskog šoka, s jedne strane privatizacije velikih poljoprivrednih kombinata i prerađivačkih poduzeća uz koja su bila vezana seljačka gospodarstva, i s druge strane prijelaza na Uz to napuštajući financiranje iz primarne misije u Hrvatskoj nije izgrađen novi odgovarajući sustav financiranja poljoprivrede ovisno o njezinim karakteristikama, dakle dugi proizvodnji ciklus, nizak obrtaj kapitala. Cilj svake države je da kroz poljoprivrednu proizvodnju osigura sigurnost i kvalitetu prehrane stanovništva i stabilnost dohotka proizvođača. Nažalost, u Hrvatskoj nismo ostvarili ova dva cilja. Hrvatska je neto uvoznik i poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda unatoč velikim proizvodnim resursima za poljoprivrednu proizvodnju. Na primjer, u 2007. uvoz je iznosio 1,6 milijardi eura, izvoz 981 milijun pa pa je ostvaren rekordan deficit u robnoj razmjeni poljoprivrede i prehrambene industrije čak u razdoblju od početka devedesetih Povećanje sredstava iz državnog proračuna za potpore nije rezultiralo promjenom u strukturi i visini proizvodnje. Udio potpora za poljoprivredu u državnom proračunu povećan je samo u tri godine, dakle sa 2% u 2005. na 3% u 2008. godini odnosno sa 2 milijarde 68 milijuna na 3 milijarde 827 milijuna kuna. Istovremeno bilježimo pad fizičkog obujma ukupne poljoprivredne proizvodnje i to u 2005. za 8,7 i 2007. za 3,9% a samo u 2006. skroman rast od 4,4%. U tom razdoblju deficit u robnoj razmjeni s inozemstvom za poljoprivredne proizvode ustalio se na negdje oko prosječno 2 milijarde kuna. Nema vidljivih pomaka niti u povećanju konkurentnosti, sigurnosti dohotka i dostatnosti. Konkurentnost je niska iz više razloga, usitnjen posjed, niska tehnološka opremljenost, nepovoljna starosna i obrazovna struktura proizvođača, visoke cijene reprodukcijskog materijala. Državni monopolisti koji proizvode u Hrvatskoj mineralno gnojivo ili plavi dizel značajnu utječu na proizvodne cijene poljoprivrednih proizvoda ali i visoki porezi. u sustavu PDV-a je mali broj proizvođača, dakle ne mogu koristiti pogodnosti koje daje porez na dodanu vrijednost. Na konkurentnost utječe i nerazvijena gospodarska infrastruktura, prvenstveno tržišna ali i komunalna na seoskim područjima. Struktura proizvodnje je nepovoljna, dominiraju žitarice prvenstveno kukuruz i pšenica pa uz nisku konkurentnost postoji stalan pritisak na državu i na rast cijena. Kod žitarica imamo svakogodišnje viškove dok kod ostalih proizvoda imamo značajne oscilacije pogotovo u stočarstvu te znatne manjkove u proizvodnji voća i povrća. Nemamo efikasne projekte za okrupnjavanje zemljišta koje bi preuzela država kao na primjer projekt komasacije kao kompleksnog uređenja prostora i sređivanja zemljišnih knjiga. Klimatski uvjeti značajno utječu na proizvodnju a sporo se realizira projekt navodnjavanja i odvodnje pa su izdaci za saniranje šteta ogromni za državni proračun a minimalni za korisnika. Malo se govori o potrebi prilagodbe obrazovnih programa u poljoprivrednim strukama koje se moraju usmjeriti na potrebe obiteljskog gospodarstva i stalnog obrazovanja. Tek u ovom zakonu uvodi se obveza savjetovanja poljoprivrednika uz višestruku sukladnost koju provodi savjetodavna služba i obveza je za sve korisnike koji ostvare pravo na izravna plaćanja u iznosu iznad 36 tisuća kuna. O ruralnom razvoju tek se sada ozbiljnije govori a Hrvatska je izrazito ruralno područje. Ona obuhvaća 92% teritorija, 89% nasilja i 48% stanovništva. Ruralno područje u Hrvatskoj je izrazito nerazvijeno jer tek 8% ima uravnotežen razvoj a samo 5% bilježi rast. Zato uz donošenje Nacionalne strategije ruralnog razvoja trebalo bi zapravo poticati regionalne jedinice da donose posebne strategije ruralnog razvoja za svoja područja. Naše prednosti koje se odnose na očuvanost i plodnost zemljišta, na kvalitetne vodne resurse i obalni posao što predstavlja gotovo idealne uvjete za razvoj poljoprivrede uglavnom su neiskorištene. Zato do izražaja dolaze nedostaci koji se ogledaju u malom posjedu, nepovoljnoj dobnoj i obrazovnoj strukturi i neorganiziranosti poljoprivredi te nerazvijenoj tržišnoj i drugoj infrastrukturi. Državne potpore kroz mjere ruralnog razvoja su skromne. U 2008. isplaćeno je svega 173 milijuna kuna. Slabo su korištena i sredstva SAPARD-a koja se zatvaraju 1.10. ove godine. Od ukupno ugovoreno 111 milijuna kuna do kraja 2008. iskorišteno je 45% a očekivanja su da će se nakon četvrtog natječaja ukupna iskorištenost kretati oko 64%. Do sada je u poljoprivrednim potporama dominiralo izravno plaćanje kroz dva modela, poticanje proizvodnje kroz veliki broj proizvoda i model potpore dohotku za nekomercijalna gospodarstva. Ocjenjujemo da uložena sredstva nisu polučila željene rezultate koji bi značili veću konkurentnost i osigurali promjenu strukture već su imali ulogu smanjenja dispariteta i socijalni karakter. Uvođenje tzv. strukturnih mjera koje su provođene kroz model kapitalnih ulaganja i ruralnog razvoja stigle su prekasno i sporo su se povećavala sredstva za te namjene. Unatoč povoljnijim sredstvima za kapitalna ulaganja ona su još uvijek preskupa jer su ulaganja u poljoprivredu visoka s dugim rokom povrata. Uz to velike oscilacije na tržištu i u cijenama stvaraju nesigurnost i upitnu mogućnost vraćanja kredita. Prijedlog zakona donosi bitne promjene upravo u sustav direktnih plaćanja kakve danas primjenjujemo u Hrvatskoj. S obzirom da su one u ovom trenutku i do 20% veće nego u Europskoj uniji neminovno će doći do njihovog smanjivanja kao i promjena u modelu. Kada se govori o modelu potpore dohotku on će egzistirati do kraja 2010. a zamijeniti će ga mjere iz programa ruralnog razvoja koje se odnose na rano umirovljene i na samoopskrbu. Za primjenu zakona potrebno je i donijeti niz provedbenih propisa. Npr. uvjeti koji su sada trebaju ostvariti za realizaciju potpora proizvodnje a odnose se na certificirano sjeme i agrotehničke mjere zamjenjuju se dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima što tek treba definirati.

mora imati status obveznika poreza na dohodak kao uvjet za podnošenje zahtjeva za izravna plaćanja. Ovaj uvjet smo do sada nekoliko puta odgađali pa je pitanje kako će sada nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u kratkom roku to zadovoljiti, odnosno koliko će država pomoći da se osigura vođenje poslovnih knjiga kroz npr. edukaciju ili plaćanje softwarea. Vlada je intervenirala amandmanom na ovaj članak, uvodeći ponovno jedno prelazno razdoblje ali bilo bi dobro da u tom prijelaznom razdoblju osigura evo ovakve uvjete koje predlažemo. Novina je i ograničavanje potpore koju daju jedinice lokalne i regionalne samouprave odnosno za njih je potrebna suglasnost ministarstva. Zakon je vezan uz pregovaračko poglavlje 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj koja obuhvaća velik broj obvezujućih pravila. Ispravna primjena i kontrola neophodne su za funkcioniranje europske zajedničke poljoprivredne politike. Upravljanje zajedničkom poljoprivrednom politikom podrazumijeva izgradnju sustava upravljanja i kvalitete i sposobnost za provedbu mjera ruralnog razvoja. Ocjenjujemo da na ovom zadatku kasnimo. Izmjenama Zakona o potporama prije godinu dana učinili smo korak unatrag a sada u samo nekoliko mjeseci moramo izgraditi infrastrukturu i pripremiti proizvođače za novi način ostvarivanja poljoprivrednih potpora. Predloženi zakon sukladan je europskom zakonodavstvu. Uvodi red i nadzor u proizvodnju ali će u primjeni imati značajnih problema. Klub SDP-a glasati će za prihvaćanje zakona, ali očekujemo ubrzane aktivnosti resornog ministarstva za osiguranje potrebnih pretpostavki za njihovu primjenu. Hvala lijepa. Klub zastupnika SDSS-a, gospodin zastupnik Ratko Gajica. Nema ga. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite.

kojeg regulira, dakle, jednog od najvažnijih područja poljoprivredne politike možemo kazati da on na neki način predstavlja i svojevrsnu mini reformu poljoprivrede. Otkada smo se u Republici Hrvatskoj odlučili, odredili oko toga da potpore ne trebaju i ne smiju biti instrument socijalne politike i otkada smo proizvodne potpore strogo odvojili od dohodovnih potpora kojima smo riješili problem dijela starijeg seoskog stanovništva koji uglavnom proizvodi za vlastite potrebe, od tada potporu u Republici Hrvatskoj postaju jedan od ključnih mehanizama provedbe poljoprivredne politike. Naime, kvalitetnijim usmjeravanjem potpora i određivanjem njihove razine početkom 2004. godine kroz različite operativne programe intenzivirane su strukturne reforme hrvatske poljoprivrede i započeo je proces jačanja intenzivne i visoko dohodovne poljoprivredne proizvodnje. Povećane su kapitalne potpore koje su doprinijele strukturnim reformama jer je na taj način više novca odlazilo u opremu, odlazilo u strojeve, navodnjavanje, izgradnju stočarskih farmi, podizanje trajnih nasada, voćnjaka, vinograda, maslinika, dakle u intenzivnu proizvodnju koja stvara veći dohodak i konkurentnost naših proizvođača. Treba također reći da je provedba operativnih programa podizanja trajnih nasada i razvoja stočarske proizvodnje dala značajne efekte i u povećanju proizvodnje voća, grožđa, maslina, mesa i mlijeka. A to nam je isto tako posebno važno sada u sustavu pregovora sa europskom komisijom jer pregovaramo o plafonima potpora i proizvodnim kvotama pri čemu se uzimaju u obzir statistička razdoblja, dakle, tri ili pet godina i gdje je jasno da ukoliko imamo zatečenu veću količinu proizvodnje i na većoj proizvodnoj površini da su i veće kazne za veće proizvodne kvote. Zato je u sklopu rasprave o potporama nužno govoriti i o strukturnim reformama. Naime, zanimljiv je jedan podatak da je 10 novih zemalja članica koje su ušle 2005. da da dobivaju još uvijek po 25% potpora u odnosu na potpore koje dobivaju poljoprivrednici u drugim zemljama koje su stare članice I to prije svega iz razloga kako se na neki način ne bi uspavali ti poljoprivredni proizvođači i kako se ne bi uspojile strukturne reforme. Dakle, da bi u tom smislu i ti poticaji trebali djelovati stimulativno. Ono što treba istaknuti kao problem u politici potpora dakle, da su sve zemlje koje su pristupale Europskoj uniji bile u svojevrsnom raskoraku. Naime, Europska unija ima ogromne probleme sa suficitom dok s druge strane suficitom znači u svim proizvodnjama u poljoprivredi a s druge strane zemlje koje ulaze u Europsku uniju, koje su pristupnice kao što je danas Republika Hrvatska imaju problem sa deficitom, dakle, manjkom u proizvodnji gotovo svih poljoprivrednih proizvoda. I tu je sada ključnim problem sa kojim se susreće svaka Vlada pa tako i naša kako riješiti taj raskorak između te dvije politike poticaja. Gdje mi s jedne strane kao Hrvatska želimo povećati potpore, potpore, želimo povećati proizvodnju, ojačati naše poljoprivredne proizvođače, imati veće proizvodne količine itd.. A s druge strane moramo prihvaćati i ulaziti u sustav potpora koji smanjuje te potpore, jer Europska unija ima suficit u svim proizvodnjama. Prema tome, treba i kroz ovaj zakon rješavati ovaj raskorak u potporama i to sigurno da nije jednostavno i da se naši poljoprivrednici kao i naše ministarstvo nalaze pred problemom. Ako ne napravimo sustav potpora kakav je u Europskoj uniji, dakle i zakonodavno i institucionalno tu prije svega treba istaknuti tzv. sustave LPIS-a, IAX-a, ustrojavanje agencije za plaćanje itd., mi nećemo moći bez takvih akreditiranih sustava instiutcije. Prema tome, ukoliko nemamo te akreditirane institucije, ukoliko nemamo sustav dakle zakonodavstvo potpora kao što je u Europskoj uniji, mi nećemo moći povlačiti sredstva potpore iz Europskog agrarnog fonda, ali isto tako nećemo moći povlačiti niti one poticaje koji su vezani za kohezione fondove i strukturne fondove. Prema tome, kao zemlja pristupnica nemamo tu prevelik manevarski prostor. Treba reći također da u Europskoj u zadnjih 15 godina napravljene četiri radikalne reforme poljoprivredne politike i sve četiri reforme odnose se na sustav poticaja. Problem je stalno sa tim suficitom u proizvodnji kojeg ima Europska unija. Ona te proizvodnje viškove ne može plasirati na tržištu, ne može ni u treće zemlje jer bi na taj način poremetila cjenovnu politiku, poremetila cijene na tržištu i dovela u problem svoje poljoprivredne proizvođače. Prema tome, to je taj sustav potpora prema kojem mi i ovim zakonom idemo. Mi ga ne možemo izbjeći, dakle mi moramo napraviti prilagodbu, mi moramo se institucionalno prilagoditi jer nećemo moći provlačiti te potpore. Ali trebamo isto tako imati u vidu sve ove problem sa kojima se susrećemo kao zemlja pristupnica koja s druge strane mora jačati vlastitu poljoprivrednu proizvodnju kako bi danas sutra naši poljoprivredni proizvođači bili konkurentni proizvođačima u Europska unija ide prema sustavu "single one payment", dakle jedinstvenog plaćanja po farmi, čiji je ključni cilj očuvati poljoprivrednu proizvodnju, ali s druge strane tako da ta proizvodnja bude održiva, ali da se ne daju potpore po količini, dakle po proizvodu jer ne žele više imati problema sa tim ogromnim ogromnim suficitima gdje su problemi sa skladištenjem, posebno kada je u pitanju meso, skupo skladištenje u hladnjačama itd. Ide se na ovaj sustav gdje se želi povećati kvaliteta tih proizvoda, gdje se želi uskladiti sa najvišim standardima dobrobiti životinja, zaštite okoliša itd., prema tome ide se ka sustavu višestruko uvjetovanih poticaja. I to je ono što je propisano i u ovom našem novom Zakonu o potporama. Prema tome, ne toliko ići na količinu koliko na kvalitetu proizvoda, jer onda s druge strane kada se gleda i odnos sa trećim zemljama, dakle u kojima je proizvodnja vrlo jeftina, njima uglavnom se onda i može konkurirati dakle visokim standardima kvaliteta, ali isto tako i uvjetovati ove visoke standarde zaštite okoliša i dobrobiti životinja. Također važne su odredbe ovog zakona koje reguliraju iznimno važno područje institucionalne prilagodbe. Tu prije svega je u pitanju agencija za plaćanje kao krovna institucija za isplatu potpora i nadzor isplate potpora. Ona mora biti osposobljena. To je zbog povlačenja sredstava iz europskih fondova odnosno iz europskog proračuna. No, s druge strane zašto je važno ustrojiti taj sustav nadzora i agenciju? Treba navesti primjer, već smo ga ovdje iznosili, kod ulaska Slovenije u Europsku uniju i uspostavljanja agencije za plaćanje je otkriveno da 70% poticaja se nenamjenski isplaćuje. Od tih 70% poticaja dio je toga što je nekorektno ispunjeni zahtjevi itd., ali polovica toga odnosila se na prijevaru sa poticajima. Prema tome, uspostavljanje agencije za plaćanje nije samo nekakva nova administracija nego je to sustav koji ima mogućnost nadzora i satelitskog praćenja itd., potpora, dakle sustav koji bi trebao onemogućiti prijevaru na potporama. Mi se možemo nadati da kod nas situacija nije tako drastična, ali nema zemlje ni pristupnice ni članice koja se sa ovim problemom prijevara na potporama nije susretala. Isto tako važno, što rješava ovaj zakon, su i tzv. referentni prinosi ili kako se u zakonu nazivaju minimalno poticajne količine. Naime, mi smo imali do sada situaciju da su naši poljoprivredni proizvođači na ovim natječajima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem uzimali ogromne količine zemlje koja nije bila u svrhu visoko dohodovne poljoprivredne proizvodnje, koja nije bila u svrhu poljoprivredne proizvodnje koja ima nekakav koncept itd., nego su uzimali tu zemlju, nisu primjenjivali nikakve agrotehničke mjere, dakle imali su jeftinu proizvodnju i zarađivali su na visokim poticajima. I to je ono što je loše i zato ti referentni prinosi moraju postojati, dakle mora se minimum tih agrotehničkih mjera primjenjivati, a ne da netko ima samo te ogromne količine zemlje i da zapravo dobro živi na poticajima. Jer ako se to pomnoži, uzme se 2500 kuna po hektaru pšenice, to se pomnoži uzmimo neki imaju 100, 150, 200 i više hektara, to je itekako lijepa menadžerska plaća. A zemlja nam s druge strane, imali smo i taj Zakon o zemljišnoj politici, s s druge strane nam zemlja onda ne bude kvalitetno obrađivana i na neki način se smanjuje njezina vrijednost. Isto tako, ono što je dobro i u kom smjeru ide ovaj zakon, dakle da se na neki način limitiraju 100%-tni poticaji dakle iznad 2,16 milijuna kuna, oni korisnici koji primaju veće poticaju znači imaju jedno linijsko umanjenje za 4% i isto tako to se događa sa kompletnom politikom poticaja, znači u sljedećih par godina da se poticaji smanjuju za 7%. I mislim da jedna možda od najvažnijih stvari koja je vezana u ovom zakonu, a to je da svi oni koji primaju poticaje iznad 36 tisuća da moraju ući u sustav stručnog savjetovanja, dakle koje će provoditi savjetodavna služba. Dakle, to su već na neki način ulazak u ozbiljnije proizvodnje koje zahtijevaju i veća ulaganja, ali isto tako sigurno mogu biti velika pomoć našim poljoprivrednim proizvođačima jer se na tržištu stalno mijenjaju i sredstva tih agrotehničkih mjera, ali isto tako mogu se savjetovati i oko novih mogućnosti visoko dohodovnijih proizvodnji. S obzirom na sve navedeno, klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog zakona. Hvala Hvala. U 14 sati sjednica Odbora za ravnopravnost spolova u dvorani Janka Draškovića, 2 kat, 202 soba.

13,35. Prekidam sjednicu. Nastavak u 15 sati sa pojedinačnom raspravom, gospoda zastupnici Igor Dragovan, Gordan Maras, Deneš Šoja itd. Hvala.